Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa Predlagateljica odluke je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu je proveo Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Ministar uprave Arsen Bauk, izvolite. pravnih osoba od posebnog državnog interesa. Temelj za donošenje ove odluke je Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Popis utvrđuje Sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i ovim se prijedlogom usklađuju organizacijske promjene koje su nastupile od donošenja ili prije donošenja. Zadnje izmjene odluke, one koje su u međuvremenu osnovane ili one za koje se ocijenilo da bi se trebale naći na ovom popisu, a dosad nisu bili. Hvala.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

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, ministre. Primijetih da nas je u dvorani uvijek kasno popodne, navečer, nas koji smo u Saboru malo duže, a ovih juniora i mladića i mladih djevojaka nešto nema ali dobro. … /Upadica se ne razumije./ … A tako kažu oni. A dobro, pametni ljudi. Dakle gospodine ministre, neću se osvrtat na ovaj prvi dio odluke u kojem ispravljate zareze, dodajete sjedišta umjesto nazivlja. Dobro je da ste, po prvi put smo dobili u setu materijala i prepisku između vašeg ministarstva i Vlade pripremajući ovaj zakon, to je dosta neuobičajeno, ali sam iz te prepiske shvatio da recimo u Ministarstvu turizma nisu razumjeli čemu služi ova odluka pa su predlagali da se ona, ta odluka i popis trgovačkih društava vanproračunskih korisnika i agencija proširi sa onima iz Zakona o upravljanju državnom imovinom i da se tu uvrste i ona trgovačka društva kako bi očito oni mogli predlagati svoje ljude, poduzeća ili pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa. Dakle ovo je odluka kojom definiramo popis od državnog interesa, a ne strateškog i posebnog jer sa onim zakonom je predviđeno da Vlada imenuje svoje predstavnike u skupštine trgovačkih društava, a ovdje se radi o upravnim i nadzornim tijelima. Ali osim te hvalevrijedne informacije da neka ministarstva ne poznaju hrvatske zakone, meni se otvorio problem ministre kod zadnjeg dijela prijedloga odluke u kojem se uvodi 8 novih institucija koje ulaze u popis ove odluke po prvi puta, a to su Agencija za investicije i konkurentnost, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Hrvatski zavod za norme, Agencija za ugljikovodike, Hrvatska akreditacijska agencija, Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicije, Savjetodavna služba i Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Nemam ništa protiv da oni budu u ovoj odluci, to je i dobro, ali postoje dva druga problema. Naime, člankom 14. Zakona o sprečavanju sukoba interesa propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih i nadzornih tijela, osim onih koji su uvršteni u ovu odluku koju donosi Sabor i to najviše u dva upravna odnosno nadzorna tijela, a analizom ja sam ustanovio da u nekih ovih institucija su već u upravna i nadzorna tijela imenovani dužnosnici. Pa idemo redom. Agencija za investicije i konkurentnost. U Upravnom vijeću ove agencije su sve redom državni dužnosnici, dakle Ivan Vrdoljak, Branko Grčić, Boris Lalovac, Gordan Maras, Anka Mrak-Taritaš, Orsat Miljenić, Robert Pende, Joško Klisović i Tomislav Radoš. dakle Vlada imenovala njih u upravna vijeća, a da Agencija za investicije i konkurentnost nije bila uvrštena u odluku Sabora i ona uvrštena u popis gdje se oni mogu imenovati. Hrvatska energetska regulatorna agencija, imam imena ali nisam mogao iz imena zaključit da li je netko tu od državnih dužnosnika. Hrvatski zavod za norme, također su imenovani članovi Upravnog vijeća. Iz popisa imena nisam siguran da postoje državni dužnosnici. Agencija za ugljikovodike imenovani Ivan Vrdoljak, ako se ne varam to je ministar i Sabina Škrtić koja je bila zamjenica ministra ako se ne varam u trenutku imenovanja. I kada sam već kod ovih nabrajanja imena ministar je rekao da sluša, možda će mi moći odgovoriti na moje dvojbe. Postavljam sad pitanje nisu li ti ljudi u sukobu interesa cijelo vrijeme od dana imenovanja do dana dopune ove odluke. Ali ima još. Pod prethodnom točkom se raspravljalo o pravu na dostupnost informacija i puno se govorilo o tzv. šikanoznim zahtjevima, dakle kad netko iz obijesti traži neke informacije. A ja sam pripremajući se za ovu raspravu želio pogledati sastave upravnih vijeća i nadzornih odbora i dao sam suradniku molbu da on na web stranicama njihovih provjeri članove upravnih vijeća i nadzornih odbora. Pa tako vam mogu reći da Agencija za ugljikovodike na svojim web stranicama nema objavljene članove upravnog vijeća, nemaju objavljeno. Hrvatska akreditacijska agencija nema objave upravnih tijela na svojim web stranicama i do imena koje vam čitam došao sam iz Narodnih novina, jer se nisam izložiti riziku da moj suradnik mora podnijeti šikanozni zahtjev da bi dobio podatke tko su članovi upravnih ili nadzornih tijela. Idemo dalje. Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija. Nema objava članova nadzornog odbora. Mi ćemo donositi zakon, promijeniti zakon, sve ćemo napraviti, ali eto tako važne državne institucije nisu javno objavile članove svojih upravnih ili nadzornih tijela. E sad kod tog Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija opet čitam i pitam da li će mi tko moći pomoći tko su članovi Upravnog odbora Ante Ramljak, Dubravko Ponoš, Marko Lončarević to su potpredsjednici i Boris Lalovac, Ivo Vrdoljak. To su još dva državna dužnosnika koji su već imenovani u Nadzorni odbor, a taj centar nije na popisu u ovoj odluci. Savjetodavna služba, Upravno vijeće Davorka Hajduković, pomoćnica ministra, Zoran Vasić, pomoćnik ministra, Domagoj Križaj, pomoćnik ministra imenovani u Upravno vijeće Savjetodavne službe bez da je Savjetodavna služba prije toga uvrštena u popis od državnog interesa. Hrvatski zavod za prostorni razvoj čitajući imena opet nisam siguran i zato imena neću čitati, da li među njima ima ili nema državnih dužnosnika. Sada je pitam, da li je moguće da je Vlada članove Vlade potpredsjednika Vlade, ministre, zamjenike ministra i pomoćnike ministra imenovanjem u upravna i nadzorna tijela dovela u sukob interesa? Da bi razriješili tu dvojbu ja ću ovih dana protiv njih podnijeti prijavu Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa i tražiti njihov pravorijek. Jer je nedozvoljivo da bilo zakonima, bilo drugačijim odlukama i odlučivanjima Vlade u upravna i nadzorna tijela se imenuju ljudi u one institucije koje Sabor nije uvrstio u tu odluku. I meni je žao što moram reći da abdejtane obnove ove odluke ide toliko sporo da to nikome nije bitno, jer da je bitno onda bi paralelno sa zakonima osnivanje ovih centara, agencija i službi kada zakonom propisujemo da netko po funkciji mora biti član Upravnog vijeća kao što je to kod Agencije za investicije i konkurentnost paralelno s tim promijenili i ovu odluku. Dakle, država i državna tijela su kršila Zakon o sprječavanju sukoba interesa, imenovali članove upravnih i nadzornih tijela mimo odobrenja Sabora bez uvrštavanja u ovu odluku. Ali ima još! Ponovno podsjećam na odredbe članka 14. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Iznimno, dužnosnici mogu biti članovi najviše 2 upravna vijeća, ustanova, odnosno nadzorna odbora. Dva. A ako ste primijetili ja sam jedno ime pročitao tri puta. Agencija za investicije i konkurentnost Ivan Vrdoljak, Agencija za ugljikovodike Ivan Vrdoljak, Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Ivan Vrdoljak i svugdje piše ministar gospodarstva. On je sada već u tri, od samo ovih 8 koje sam ja kontrolirao. Dakle, kod njega je prekršena i druga odredba Zakona o sprječavanju sukoba interesa jer je imenovan u više od 2 upravna ili nadzorna tijela, ustanova, odnosno korisnika proračuna ili izvan proračunskih korisnika kao što to Zakon o sprječavanju sukoba interesa nalaže. I što ćemo sad? U trenutku izglasavanja ove odluke od strane Sabora oni će prestati biti u sukobu interesa, ali do petka od dana imenovanja pa do petka jesu u sukobu interesa bez obzira što za svoj rad ne primaju i nemaju pravo na naknadu. To je zakonom jasno propisano. Mogu biti imenovani bez prava naknade. Zašto sam ovo problematizirao? Sutra ćemo raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Prošli tjedan smo imali incidentne situacije ili situacije u primjeni tog zakona, ali ovdje je problem proizvela državna vlast. Nitko drugi nego državna vlast koja nije na vrijeme mijenjala odluku, dopunjavala ili koja je prerano imenovala, vršila izbor ili imenovanje članova upravnih i nadzornih tijela. I kakvu poruku smo sad poslali? Kad su dužnosnici u pitanju sukob interesa može biti i sporedna stvar. Možemo ih imenovati prije nego Sabor promijeni odluku, a neke možemo imenovati i u više od dva upravna ili nadzorna tijela jer će to tako i tako naknadno biti imenovano. Ja ću prijavu povjerenstvu podnijeti ne samo zbog vremena prošlog i u ovom trenutku sadašnjeg nego želim dobiti odluku povjerenstva za ubuduće. Pa ako oni budu proglašeni da su bili u sukobu interesa zanima me koga će povjerenstvo kazniti, njih ili Vladu koja je izvršila imenovanje suprotno zakonu. Tko je prekršio zakon, oni ili Vlada? Bit će to zanimljiv predmet, siguran sam, pred povjerenstvom a pouka iz toga koju bi trebala Vlada izvući da ova odluka se mora mijenjati onda kada matičnim zakonima propisujemo da netko po funkciji jeste na čelu ili član upravnog ili nadzornog tijela. Ova odluka direktno se primjenjuje iz Zakona o sprečavanju sukoba interesa i zbog toga smatram da je izuzetno važna. A u međuvremenu možda i druga ministarstva shvate i nauče razlikovati poduzeća ili subjekte od državnog od one od strateškog interesa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Lesar pa pronašli ste još nešto što će veseliti vjerujem Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa, dakle još jedan u nizu koji ćemo pridodati onom popisu koji već dosada postoji ministara koji su u sukobu interesa, pronašli ste eto još nešto. Međutim, žao mi je što nisam ranije mogla o tome govoriti, kolega Lesar i vi ste kao i mi propitkivali upravo

sabora tražili od HRT-a nama nije dostavljeno već je eto na ovakav način zaobiđen Hrvatski sabor i medije se obavijestilo da su eto oni ne proaktivni nego retroaktivni i da su to lijepo objavili na svojim stranicama. Hvala lijepo.

naveo sam tri od njih, tri institucije, koje na svojim web stranicama nemaju čak ni te podatke tko su članovi upravnih ili nadzornih tijela i da sam podatke morao prikupljati sam. Ako mi se negdje potkrala pogreška zbog toga ja ću se svakom od njih ispričati, ali to samo pokazuje da mi ovdje često u Saboru se sukobljavamo oko nekih zakonodavnih rješenja i nakon donošenja zakona svi zaboravljamo na njihovu primjenu. Tako je i ovdje slučaj. Donijeli smo Zakon o sprečavanju sukoba interesa, propisali da dužnosnici mogu biti članovi upravnih i nadzornih tijela, da tu odluku donosi Sabor i onda svakih 5 godina se netko sjeti te odluke pa ju revidiramo. A ako je točna informacija da je HRT objavio te podatke na svojim web stranicama ja ih ne bih zbog toga pohvalio nego samo bih rekao konačno su ispoštivali i mišljenja povjerenice za informiranje i zakona da ti podaci moraju biti javno dostupni. Dakle, ne znam u kojem su obliku objavljeni ali to je dakle nekakav početak onda tog. A nadam se da državne institucije ili tijela javne vlasti više neće u Hrvatskoj postojati koje na svojim web stranicama nemaju ovakve elementarne podatke. Zamislite web stranicu Vlade na kojoj nemate popis članova Vlade. To je otprilike isto. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani Đuro Popijač,

Dakle, imamo ovdje pred sobom odluku o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa. Pokušao sam pronaći nekakav vjerodostojni dokument o danas važećem popisu pravnih pravnih osoba od posebnog državnog interesa, pronašao sam nešto iz Narodnih novina i ne znam da li je to konačan i pravi spisak. No međutim evo i iz toga se može vidjeti nekoliko trendova unazad nekoliko godina. Dakle, da podsjetim 2011. godine na ovom popisu su bila 63 trgovačka društva, 97 ustanova i 5 izvanproračunskih fondova. koji je važeći do ove promjene bio i sad je još uvijek vjerojatno ima 54 trgovačka društva i 169 ustanova i 5 izvanproračunskih fondova. sa ovih 8 koji se dodaju ovom odlukom ukupno će biti 235 trgovačkih društava, ustanova i izvanproračunskih fondova. Dakle, broj trgovačkih društava u ovom popisu se smanjio dok se broj ustanova povećao za 77 dakle u ove četiri godine. Što god značio taj popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa mislio sam da taj termin posebnog državnog interesa znači nešto mnogo važnije i snažnije od onoga djela koji se odnosi na sukob interesa, da je to negdje definirano što je to još državni interes da se stavlja u nekakav ovakva popis. Nisam pronašao ništa osim obveze naravno koje proizlaze iz članka članka 14.a to je veza i vezano za nadzorne odbore i sam stavak koji govori da Hrvatski sabor utvrđuje taj popis i ništa drugo. Tu ne govorimo naravno o tvrtkama od strateškog interesa, od razvojnog interesa pa sam pokušao pronaći da li postoji to negdje. I postoji jedan dokument koji je usvajala Vlada jer je Vlada razmatrala gdje se govori upravo o takvim tvrtkama i onda se govori da su trgovačka društva od posebnog interesa, trgovačka društva od razvojnog značenja, tu su pobrojane četiri, pet zračnih luka i recimo Imunološki zavod. Vlada govorim da je Imunološki zavod trgovačko društvo od razvojnog značenja. Ono je i od posebnog državnog interesa jer se nalazi i na ovom popisu. Što se tiče trgovačkih društava nalazi se još nekoliko zanimljivih kompanija ja bih sada rekao a recimo još uvijek tu stoji Croatia osiguranje. Slažem se da je to tvrtka od posebnog državnog interesa ali ona je privatizirana i više nema veze sa državom u tom smislu kao vlasništvo. Pa tu je onda INA industrija nafte, privatna kompanija u većinskom privatnom vlasništvu. Onda je tu već spomenuti Imunološki zavod, pa recimo Petrokemija, pa PLINACRO, pa Podravka, podzemno skladište plina JANAF. Slažem se sve su to tvrtke od posebnog državnog interesa. Vjerojatno i strateškog, ali te tvrtke po ovom zakonu imaju samo značenje posebne državni interes vezano za Zakon o sukobu interesa. Da li sad Zoltan Aldott predsjednik uprave INA-e ima ikakvih obaveza po ovoj odluci, a vezano je za Zakon o sukobu interesa. Da li, neko je sad iz Croatia osiguranja nadzori odbor potpuno ljudi koji su van sustava države da li više imaju ikakve veze sa ovim? Ali ja ne znam da li sve ono što je gospodin Lesar govorio vezano za članak 14.i ovaj popis da li mi znao uopće o čemu govorimo? Dakle u članku 14.piše stavak 1.da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava. To piše u članku 14.točka 1., u stavku 2.piše iznimno dužnosnici mogu biti članovi u najviše dva upravna vijeća ustanova, ustanova, odnosno nadzorna odbora izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa. Dalje se više nigdje ne spominje iznimno trgovačka društva. A zašto su onda ova trgovačka društva uopće na ovom popisu, u odluci o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa? I stavak 4. Hrvatski sabor utvrđuje popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Kakve to veze sad jedno s drugim ima? Dakle trgovačka društva ovdje piše da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora, trgovačkih društava bez obzira u čijem su vlasništvu. Ovdje su navedene uglavnom tvrtke koje su u državnom vlasništvu osim, pretežno državnom, osim naravno sada INA-e i Croatia osiguranja. Rekao sam prije da ne znam da li je ovo zadnji popis jer nisam našao nikakav popis koji kaže ovo je zadnje, vjerojatno je. Dakle mi imamo sad ovdje problem. Ja molim i Vladu da vidi da li je ovo sada u potpunoj kontradikciji i ko će sad ovo raspetljati? Ako govorimo o stvarno posebnom državnom interesu i popisu kompanija onda da navedemo šta je to posebni državni interes pa se onda valjda mora u ekonomskom smislu govoriti što trgovačka društva predstavljaju u tom kontekstu a ako je samo vezano za Zakon o sprječavanju sukoba interesa i da dužnosnici ne mogu biti članovi nadzornih odbora trgovačkih društava, ali ovdje ne piše dalje ništa iznimno koliko ja sam pismeni i mogu protumačiti, nisam pravnik, ove stavke ovog zakona, članka 14. Zakona o sukobu interesa. Tako da naravno i sve ono što je rečeno da već neke institucije, agencije desetine koje je ova Vlada formirala u ovih 3 godine uopće nisu bili ažurirani u ovoj odluci nego sada evo pri kraju svega dolaze na ovaj popis i sada će se to nešto popravljati, neće ali očigledno da se sve vrlo aljkavo, traljavo i površno kao i inače mnogo stvari u u ovoj administraciji događa pa onda nije ni čudo da se ovakve dileme i ovakve stvari otkrivaju i pa recimo zahvaljujući i raspravama u kasnim popodnevnim i već večernjim satima. Evo ovo je bilo nekoliko sugestija, primjedbi, zapažanja pa onda ako držite da u tome ima opravdanja molim da to uzmete u obzir i da to promijenite. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Poštovani Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani ministre, ovaj popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa je ovdje prikazano kao čisto tehničkog karaktera, ali mislim da ona ne bi trebala biti samo tehničkog karaktera i da je uz vas ovdje trebao biti i ministar gospodarstva. Ako je nešto od posebnog državnog interesa onda to ne možemo svesti na čistu tehničku stvar, evidenciju. Onda je to važnije puno od toga. Važno bi bilo objasniti, a to nije vaš posao, to je posao ministra gospodarstva, zašto su neke tvrtke, pravne osobe od posebnog državnog interesa, zašto neke nisu, a one koje se isključuju zašto se isključuju, a one koje se uključuju zašto se uključuju. Samo pročitati popis bez takvog obrazloženja nema smisla jer ako je nešto posebni državni interes pa onda to zaslužuje posebnu skrb, onda to zaslužuje poseban odnos, onda to zaslužuje poseban pristup, a poseban odnos i poseban pristup zaslužuje i zahtjeva baš najbrižljiviji odnos prema tim subjektima, prema tim pravnim osobama. I sada kako se u praksi odnosimo prema onomu što tvrdimo u tehničkom smislu u popisu da je od posebnog državnog interesa, najvažnijeg, ono čemu moramo posvetiti najveću pozornost, kako? Podravka je od posebnog državnog interesa tako da donosite odluku da se povećava temeljni kapital, da se kupuje inozemno društvo u Sloveniji sa proizvodnim programom koji je prethodno Podravka ugasila i otpustila tisuću radnika na tom programu, da bi time država smanjila svoj udjel na samo mizernih 12%. Znači to je pristup kako je tvrtka ta pravna osoba od posebnog državnog interesa da što bude manje državnog interesa unutra. Petrokemija, evo jedan suprotan primjer bar na simboličkoj razini Vlada je pokazala da je zainteresirana za stanje u Petrokemiji. Istina da nije ništa poduzeto da se nešto dogodi i toj Petrokemiji pomogne, ali je bar dana naznaka da će se pomoći. to je vrijedno pozitivnog stava i to bilježimo. Imunološki zavod tvrdite da je od posebnog državnog interesa. Pa ne postoji takav neprijatelj u Hrvatskoj prema kojem se Hrvatska država odnosi kao prema Imunološkom zavodu. Agresivniji smo bili u uništavanju Imunološkog zavoda nego uništavanju neprijateljskih vojnika, godinama to traje i to se nastavlja. A i dalje tvrdimo kako nam je on od posebnog državnog interesa, suprotno jedno, čak ni ne tvrdimo nego samo jedino na papiru tehnički tvrdimo odnosno bilježimo i razvoju, a odnos sasvim drugačije pokazuje. INA tvrdimo da je od posebnog državnog interesa. Recite mi jedan potez koji smo učinili da bismo pokazali da je to pravna osoba koja je od državnog interesa. Sve što smo činili i što činimo pokazujemo da nam nije stalo ni do INA-e ni do radnika u INA-i. Autocesta Zagreb-Macelj nam je od posebnog državnog interesa, a nije uopće u vlasništvu RH. U koncesiji je inozemnog vlasnika. Mi brinemo da je odlično koncesionaru, tako se i skrbi o državi. Croatia osiguranje privatna tvrtka od posebnog državnog interesa. Kako to protumačiti nego da sve država čini da bi omogućila što veći profit privatnom vlasniku. Tako i sa HAC-om, tako i sa BINA Istra. A onda dolazimo do dvije banke Croatia banke i Hrvatske poštanske banke. Interesantno Croatia banka od posebnog državnog interesa, a već 15 godina nitko ne rješava spor sa bivšim vlasnicima Croatia banke, nitko da je učinio nijedan korak da bi se toj banci pomoglo u poslovanju. A Poštanska banka, nju prodajemo. Znači od posebnog državnog interesa je ali ćemo je prodati. Pa zar to nije potvrda da nam nije do interesa da ona uopće bude u državnom vlasništvu. Ma nama je postala službena politika državnog interesa trgovina. Da je RH državnih novaca uložila u Imunološki kolik je dala samo jednom trgovačkom centru za infrastrukturu, taj Imunološki bi bio primjer uspješne tvrtke u Europi ne samo u Hrvatskoj. Mi financiramo trgovinu, mi financiramo uvoznu robu, a na domaću proizvodnju jurišamo ka na neprijatelja. Takvom ekonomskom politikom nećemo povećati zaposlenost niti ćemo povećati standard u Hrvatskoj, nego ćemo i dalje samo imati na papiru koje tvrtke se bilježe kao državni interes, koje ne. U međuvremenu kako koju se prodaje onda će se vjerojatno naknadno netko sjetiti pa je izbrisati sa popisa pravnih osoba od posebnog državnog interesa. Netko bi morao odgovarati gospodine ministre za ono što se nalazi na popisu, a nije uopće u vlasništvu RH. Naravno ne mislim tu na vas jer vi ste samo tu u tehničkom smislu, ali ovdje su puno važniji gospodarski aspekti i gospodarski potencijal ovih pravnih osoba od pukog popisa koji nam se ovdje dostavlja. Hvala vam lijepa. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kada se steknu uvjeti. Prekidamo sjednicu sada, nastavit ćemo sutra u 9,30 s Konačnim prijedlogom zakona o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Hvala vam